Sada idemo u raspravu o: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, drugo čitanje, P.Z. br. 843; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog Zakona ste primili. Kod donošenja Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. To su članci 194. do 202. članka Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li želi predstavnik Vlade obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković. Izvolite kolega Tonković. **Tonković, Evelin** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Nakon provedenog postupka prvog čitanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Hrvatski sabor je na sjednici 17.-oj održanoj 8. svibnja 2015. godine prihvatio izmjene i dopune navedenog zakona. U raspravi na prvom čitanju prijedloga zakona u Hrvatskom saboru istaknuto je da odredbe kojima se propisuje način podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave djetetu otežavaju postupak podnošenja zahtjeva te je predloženo da se ponovno preispita obveza oba roditelja da sudjeluju u postupku ishođenja putne isprave za dijete. Međutim, obzirom na zaprimljeno mišljenje Ministarstva socijalne politike i mladih koje je sudjelovalo u formuliranju navedenih odredbe i koje je nadležno za provedbu propisa kojima su uređeni odnosi roditelja i djece, te mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta predložene odredbe nisu mijenjane. Reguliranje postupka i izdavanje putovnice djetetu na ovakav način podržala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova jer je po njenom mišljenju ovakav način uvažavao koncept zajedničke roditeljske skrbi te ne razlikuje roditelje po tome da li žive zajedno, odnosno da li žive sa djetetom ili ne žive sa djetetom već samo po tome je li im je oduzeta roditeljska skrb ili nije. Stoga i konačni prijedlog ovoga zakona sadrži odredbe prema kojima oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja putovnice. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan od roditelja a drugi roditelj preuzima putnu ispravu. Ako je jedan od roditelja spriječen može dati ovjerenu pisanu suglasnost drugom roditelju da ishodi putnu ispravu za dijete. Zakon predviđa i da od 1. studenoga 2015. godine do kada će se pripremiti tehnička infrastruktura drugi roditelj suglasnost može dati i elektronskim putem. Zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. Jednako tako u žurnim slučajevima kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb. U odnosu na prijedlog zakona izmijenjena je odredba članka 26. kojom se propisuje stupanje na snagu ovog zakona na način da je sada propisano kako ovaj zakon stupa na snagu 8.-og dana od objave u Narodnim novinama osim odredbe članka 9. stavka 6. ovog zakona koja stupa na snagu 1. studenoga 2015. godine odredba koja omogućava jednom od roditelja davanje suglasnosti drugom roditelju elektroničnim putem za ishođenje putne isprave djetetu. Među najvažnije izmjene koje donosi ovaj zakon ističemo da će se hrvatskim državljanima omogućiti da ishode i drugu putnu ispravu iste vrste ako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga. kroz primjenu odredbi važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ukazala se potreba da se pojedinim kategorijama hrvatskih državljana prvenstveno poslovnim ljudima dozvoli posjedovanje dviju putnih isprava iste vrste. Na tu potrebu su ukazivali poslovni ljudi osobito iz izvozno usmjerenih sektora gospodarstva. Navodili su da ne mogu putovati u inozemstvo radi obavljanja neodloživih poslovnih aktivnosti tijekom postupka pribavljanja viza za ulazak u neke države jer uz zahtjev za izdavanje vize morali su i prilagati i putovnicu. A postupak izdavanja vize ponekad traje i nekoliko tjedana. Također je ponekad onemogućeno putovanje u pojedine države ako se u putnoj ispravi nalaze bilješke, žigovi, dozvole ili vize koje su u putnu ispravu unijele granične službe ili druga tijela neke druge države, npr. Irak, Izrael. Kako putna isprava nije dokaz o prebivalištu njezinog nositelja predloženo je da obrazac putovnice više ne sadržava podatke o prebivalištu osoba kojoj je putna isprava izdana. Prijedlogom zakona također su izmijenjene odredbe o nadležnosti za izdavanje putovnica hrvatskim državljanima u inozemstvu na način da nadležnosti diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske za izdavanje putovnice nisu uvjetovanje reguliranim reguliranim boravkom hrvatskog državljana u inozemstvu, nego se ona može izdat svakom hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu te mu se ukaže potreba da iz nekog razloga mora imati ili ishoditi putovnicu. Prijedlogom zakona pojednostavljuje se i postupak koji stranka mora provest nakon nestanka putne isprave. Prema odredbama važećeg zakona nakon što stranka prijavi nestanak putne isprave nadležno tijelo, policijska uprava, policijska postaja ili diplomatska misija odnosno konzularni ured donosi rješenje kojim putnu ispravu proglašava nevažećom i koju stranka mora o svom trošku objaviti u Narodnim novinama što je nepotrebno je birokratiziralo i birokratizira i usporava sam postupak. Stoga prema novom prijedlogu zakona stranka kod prijave nestanka putovnice dati će pisanu izjavu o okolnostima u kojima je putovnica izgubljena ili je ukradena, a službena osoba će u evidenciji putnih isprava, tu putovnicu ažurirati odgovarajući status koji će ukazivati da je putovnica nevažeća isprava. Nakon toga odmah će stranka moći podnijeti zahtjev za izdavanje nove putne isprave. Na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kojom se putovnice koje su izdane sa čipom druge generacije mogu izdavati sa rokom važenja najduže do 31.12.2024. godine radi usklađivanja sa odlukom Europske komisije. S obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o uredbi sa zakonskom snagom koja može ostat na snazi najdulje godinu dana od dana njezinog donošenja potrebno je tu dopunu zakona uvrstit u ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu su klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine zamjeniče ministra. Drugo čitanje zakona, kraća rasprava i upozorenje na dva dijela koja u očitovanju nakon prvog čitanja predlagatelj nije do kraja razjasnio. U članku 3. propisano je da putne isprave tzv. druge generacije važit će najduže do 31. prosinca 2024. Zašto se koristi riječ najduže? Ili će važiti do 31. prosinca, riječ najduže upućuje na mogućnost da se rok važenja naknadno skrati. Ne koristi se izraz najduže. Ako nešto je datumski poznato onda se napiše vrijedi do 31. prosinca 2014. Ali ono što me posebice kod ovoga zanima, a poučen iskustvom čipovima. Kada smo raspravljali o osobnoj iskaznici i čipovima za osobne iskaznice ustanovili smo da čipovi koje smo kupili odnosno netko kupio pa ćemo zbog zalihe raditi takve osobne iskaznice postoje nekakvi problemi. Kada će Hrvatska početi izdavati putne isprave treće generacije? Da li netko može odgovorit na to pitanje? Koliko na zalihi imamo čipova ili putnih isprava druge generacije i kada ćemo građanima početi izdavati putne isprave treće generacije? Jer ako uvodimo ograničenje važenja za ove druge generacije na 31. prosinca '24. onda bi bilo korektno da građanima velimo kada ćemo početi izdavati putne isprave treće generacije ili i tu postoji nekakav problem s čipovima. Ako je ikako moguće to, drugi put postavljam to pitanje, hrvatskim građanima dati informaciju. Republika Hrvatska biti će spremna izdavati putne isprave treće generacije u tom mjesecu te i te godine. Svi koji ne morate nužno dizati, sređivati si putne isprave pričekajte jer ćete tad dobiti putnu ispravu treće generacije. I drugo, članak 9. I u obrazloženju odbijanja svih upozorenja u prvom čitanju i danas u uvodu, gospodine zamjeniče ministra, glavni argument za ostajanje pri definicijama iz članka 9. vam je činjenica da je služba socijalne skrbi u resornom ministarstvu rekla da ovo što je napisano je dobro. Tako oni kažu. Ja ne želim prizivati zlu kob nikome, ali kako ćete rješavati problem i odgovarat građanima kada ćete majci koja traži putnu ispravu za dijete a čiji je muž ili otac djeteta nedostupan niti se zna ili se ne zna njegovo mjesto prebivališta. Rekli ste i napisali da onda majka nek' pokrene izvanparnični postupak na sudu da bi dobila pravo ishođenja putne isprave za dijete, upućujete na sud. I to će biti gotovo za par dana na sudu znate, to završava u roku par dana na hrvatskim sudovima i besplatno je za majke ili roditelje, očeve kako god hoćete. Kako ćete odgovorit majci koja traži putnu ispravu za svoje dijete a u toku je sudski postupak osporavanja očinstva, ne dokazivanja, osporavanja očinstva da bi se biološkom ocu dozvolilo da se upiše kao otac djeteta. To hrvatski sudovi isto po ekspresnom postupku rješavaju i besplatno je naročito kad majčin muž nije dostupan hrvatskom pravosuđu pa ne može dati izjavu, pa se onda pribjegavaju DNA analizama. Vi ćete morati odgovarati tim građanima na ta pitanja i upite, ne ovi iz socijalne skrbi. Vi ćete biti krivi. Ni minimum volje nije bilo da se razumije o problemu koje se govori, nego je birokratski rečeno oni su rekli da je tak dobro. Ljudi koji se ovim problemom uopće ne bave. I na kraju završavam sljedećim pitanjem. Dakle, poruka je svi koji ćete imati probleme tamo gdje roditeljstvo, odnosno skrb dana jednom i drugom roditelju koji su razvedeni ili je postupak razvoda u toku ili je postupak osporavanja očinstva u toku idite na sud i na sudu izvolite rješavati. A što će napravit diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske kada mu se obrati majka, hrvatska državljanka sa zahtjevom za izdavanje putne isprave djetetu koje je hrvatski državljanin čiji je otac strani državljanin i žive u zemlji u kojoj vrijedi šerijatski zakon. Mislite da toga nema? Mislite da nije bilo slučajeva i danas ima slučajeva da te žene s djecom ne mogu napustiti države. Hoćete li vi gospodine zamjeniče ministra toj ženi poslati mail da se obrati hrvatskom sudu u Zagrebu ili Centru za socijalnu skrb da riješi problem. Po odredbama ovog zakona ona putovnicu za to dijete neće moći dobiti, hrvatsku putovnicu i policija će je morati odbiti. I diplomatsko-konzularno predstavništvo će ženu morati odbiti izdavanje putne isprave jer nema ovlasti onog iznimnog koje je predviđeno u zadnjem stavku članka 9. kada samo socijalna služba može ako je to u osobitom interesu djeteta ili prijeti opasnost. Takvu okolnost niste predvidjeli za ovo što sam vas sada pitao i rekao. Ostajete čvrsto pisati amandmane je nepotrebno, besmisleno jer ne slušate argumente i vjerujete onim birokratima koji najčešće takvih iskustva nemaju. Zato mi je žao da će Sabor donijeti zakon koji će dovesti i dovoditi do problema dijela roditelja i ako je ikako moguće, evo ako je ikako moguće dajte nam recite kada kreću putne isprave treće generacije ili koliko tisuća ili stotina tisuća obrazaca druge generacije imamo na lageru pa ćemo zbog toga otezati postupak izdavanja putnih isprava treće generacije.

ljudi iz Dalmacije koji upozoravaju da će se članak 9. u stvari prilično njima zakomplicirati situaciju zbog toga što u velikom broju jedinica lokalne samouprave, pogotovo u Dalmaciji imaju prilično nezgodno radno vrijeme koje ne omogućava roditeljima da, naravno koji rade, podnesu zahtjeve u odgovarajućem roku. Naime, evo ga jedan primjer iz Trogira. Radno vrijeme policijske postaje od 7,30 do 14,00 sati. Znate kakva je situacija, koliko se čeka obično i naravno da ljudi koji rade od recimo 8 do 4 u stvari nisu ni u mogućnosti takvo nešto odraditi. Vi ste spomenuli u svom uvodnom obrazloženju da će se raditi o tome da će se moći podnijeti i mailom, ali to nigdje u stvari u zakonu ne piše, tako da ja mislim da je obaveza javne uprave kolega da radi u interesu građana, a ne u interesu birokracije i da trebamo ići u pravcu tome da se birokratske procedure što je moguće više olakšaju i da tijela javne vlasti budu pravi servis građana, a ne da im se komplicira život. Stoga evo ga, ljudi koji imaju zajedničku skrb upozoravaju na to da će im ovo u velikoj mjeri otežati i zakomplicirati život. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolegice Holy, sve što ste rekli otprilike sam ja iznio i prilikom prvog čitanja tog zakona i ono o čemu je problem ako ste pročitali obrazloženje za drugo čitanje i slušali predlagatelja, ovo ministarstvo je jednostavno reklo ovako. Svi ovi mogući problemi ostaju tako zapisani jer su nam tako rekli u socijalnoj službi i tako to mora biti. To je tipični primjer kada državni birokrati da bi sebi olakšali poziciju, a ne specifičnosti koje postoji i život donosi rješavali zakonom. I koliko god ukazivali na rupe koje postoje, koje sad već naslućujemo da će biti problem ne ide. Naprosto vidite ne može. To zavisi od resora do resora, od ministra do ministra. Ovaj ministar nikad ne dođe braniti svoje zakone, ne čuje pa onda prijenos informacija koje dobije očito krivo pa kad i date amandmani se ne prihvaćaju. Meni je žao što smo u takvoj poziciji, takvoj situaciji bez onih odgovora koje cijelo vrijeme tražimo, a to što ste vi sad pročitali da vas ljudi upozoravaju ne čuje se to. U ime predlagatelja poštovani zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković. Izvolite kolega, odite za govornicu. Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče, pitali ste zašto je to do nekog datuma i tako najdulje? Ma upravo radi toga jer putovnice vrijede sa rokom važenja od 10 godina one koje su ishođene nakon 1.01.2015. godine. A kad se to ne bi tako terminološki odredilo onda bi one važile iza 2024. godine. A Europska komisija dozvoljava važenje putnih isprava druge generacije najduže do 31.12.2024. godine. I to je razlog, jer bi onda prelazile taj rok. Vrlo je velika zainteresiranost kad će biti u produkciji putne isprave treće generacije. One će biti danom stupanja ovog zakona na snagu. Hvala lijepo. rada)** Poštovani zamjeniče nisam problematizirao zašto 31. prosinac 2024., to sam pročitao zadnji put i sad znam, Europa je rekla možete do 2024., nego sam pitao zašto se u zakonu koristi riječ najduže. Pročitajte odredbu članka 3. bez riječi najduže i onda vrijede do 31. prosinca 2024. Moj strah Moj strah je u tome da kad počnete izdavati putovnice treće generacije ćete nekom uredbom ove skratiti rok. I zato mi je sumnjivo zašto riječ najduže, o tome se radi. najduže ili najdulje? Što mislite? … /Upadica se Hvala lijepa. Imate odgovor? Nemate? Ništa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je poštovani zastupnik Nikola Vuljanić, u ime kluba Nezavisnih ljevičara. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Koja je zadaća države, posebice državne uprave koju građani neposredno direktno i svakodnevno plaćaju. Prije svega ne smetati građanima, dakle ne zagorčavati im život, ne raditi ništa da im bude teže nego što im već je teško, a teško im je. Drugo, ne raditi ništa što će građanima zakomplicirati život. Dakle, ne izmišljati nove kancelarije, nove šaltere kud građani trebaju ići nego pokušati smanjiti postojeće. Treće, omogućiti Treće, omogućiti ostvarivanje prava što je moguće više automatizmom. Dakle, ako građanin ima neko pravo da ne mora pisati molbe, zamolbe, pritužbe, želje i željice nego da mu upravo ta državna uprava taj aparat kojeg plaća ostvari to pravo ne omogući ostvarenje tog prava nego ostvari to pravo. I četvrto, država i državna uprava trebali bi zaštititi građane od nepravde koja može proizaći iz samog tog sustava državne uprave i od raznih nedaća društvenih, povijesnih, prirodnih i a posebno zaštititi one koji se sami teško štite. Ne treba država i državna uprava da prostite štitit nas 151, mi smo očito pokazali da se znamo zaštititi i da znamo naći kanale u društvu u kojima se može ostvariti svoje ambicije i tome slično. Treba zaštititi one koji se ne mogu štititi, a to su djeca, to su starci, to su bolesni, to su oni koji ne znaju i ne mogu. Da li to i ovaj zakon čini? Ovaj sustav izdavanja putnih isprava za djecu koji sam osobno morao 4 puta pročitati, možda sam malo priglup ali eto, 4 puta pročitati da zapravo shvatim što čovjek treba napraviti, ili žena, kad želi sa svojim djetetom otići otići u inozemstvu, a supružnik odnosno drugi roditelj nije pri ruci i ne ide s njima. Komplicirano je. I pitanje I pitanje je onda sad koga tu zakon štiti? Da li djecu, da se spriječi otmica, nezakonito odnosno odvođenje djece bez volje i znanja drugog roditelja ili štiti onog drugog roditelja do kog ni majka najčešće se o majci radi, a ni organi vlasti ni dragi Bog ne može doći jer ne zna se gdje je, nestao je, ostavio je tu familiju. Zakon predviđa da se u čitav taj sustav izdavanja putovnica u takvoj situaciji uključuje centar za socijalnu skrb i izdaje potvrdu. Centar za socijalnu skrb izdaje potvrdu roditelju koji uzima tu potvrdu, preklapa i stavlja u kovertu i nosi tamo gdje se izdaju putovnice. Pa dokle će to tako, dokle će to tako? Nema ju li ta dva sustava dodirnih točaka i nekakav zajednički softver, zajedničku bazu podataka, mogućnost ulaska u drugu bazu podataka da si taj službenik koji izdaje putovnice ili njegov šef pogleda u ovu drugu bazu podataka pa da ne mora građanin sa kovertom jurit od šaltera do šaltera? Čitavo vrijeme pričamo kako je to grozno i onda opet to radimo. Građani se isto tako upućuju ako nikako ne ide da pokrenu sudski postupak što je naravno suludo. Ako hoće otići u inozemstvo danas, za mjesec, za tri onda mu taj sudski postupak ne znači ništa jer on će trajati barem godinu dana i od toga ništa, najvjerojatnije će i odustati od čitavog karnevala jer nema ni snage, ni vremena, ni novaca da to provede. Toliko oko kompliciranja života. Na putovnici više nema prebivališta, možda je to dobro jer prebivalište građani ne moraju ne moraju dati ni u nekim drugim situacijama. Međutim, upravo oko prebivališta se u Hrvatskoj lome koplja, lome se koplja da li 33% Srba u Vukovaru ima stvarno prebivalište u Vukovaru ili imaju prebivalište preko granice pa ovdje dolaze glasati? Zašto upravo u ovom trenutku taj podatak brisati iz putne isprave nije sasvim bistro? Bojim se da će i to zakomplicirati ponekom život. Postupak sa izgubljenom, odnosno ukradenom putovnicom po ovom zakonu je djelomice pojednostavljen, manje ima komplikacija koje čovjek mora napraviti. Ne znam, možda bi upravo to trebalo biti umjesto gdje bi komplikacija trebalo biti više. Hrvatske putovnice su i dosad bile predmetom trgovine, djelomice i ove izgubljene i ukradene a djelomice i one nove po razno raznim konzulatima po susjednim zemljama. Je li trenutak da se danas kad je Hrvatska članica EU zapravo taj postupak pojednostavi? Možda je upravo tu trebalo zakomplicirati a pojednostaviti ovim građanima radi kojih bi se zakon trebalo i donositi. Naravno da ima poboljšanja u zakonu i naravno da ćemo prihvatiti zakon. Upozoravam samo na neke stvari koje su savršeno nelogične i ne vidim zašto ih je ministarstvo isforsiralo i zašto je podleglo pritisku Ministarstva socijalne skrbi i centra za socijalnu skrb koji će rezultirat definitivnom komplikacijom i stotinama sukoba, stotinama postupaka u kojima će se ljudi bespomoćni naći pred državnom administracijom i jednostavno neće znati što dalje i kud dalje. To nije cilj ni jednog zakona. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljam raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a, Hrvatske narodne stranke i poštovani zastupnik Boris Blažeković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče sa suradnikom. Ovim zakonom se olakšava građanima RH postupak a i mogućnost odlaska u zemlje u zemlje za koje su potrebne putne isprave. Državna granica je zamišljena crta koja omeđuje državno područje jedne države, gotovo sve granice su utvrđene međudržavnim dogovorima a poneka je određena uz pomoć suda. Obilježene su kamenjem i stupovima, a u novije vrijeme prometnim znakovima. S obzirom na dimenzionalnost tog prostora granicu je ispravnije shvatiti kao zamišljenu plohu koja osim površine tla i vodene površine pod suverenošću države omeđuje zračni prostor te podzemlje kao sastavne dijelove državnog područja. Ona odvaja državno područje bilo od područja druge države, bilo od prostora koji nisu pod suverenošću niti jedne države svemira, ničijeg područja, otvorenog mora ali i morskih pojasa nad kojima obalna država uživa tek određena suverena prava poput vanjskoga pojasa, isključivog gospodarskog pojasa te epikontinentalnog pojasa. Državna granica kad kad razdvaja državna područja od područja pod suverenošću dviju ili više država, kao i od područja podvrgnutom nekom posebnom međunarodnom režimu. Često se razlikuju prirodne i ugovorne granice. Prirodne su granice one kojima se granična crta, iako u pravilu utvrđena ugovorom upire u neku prirodnu okolnost na temelju koje bi se u nedostatku ugovora razgraničenjem moglo provesti primjenom pravila običajnog međunarodnom prava. Tako se kada granica prolazi gorom kao granična crta najčešće uzima bilo lanac najviših vrhova, bilo razvođe, vodomeđa, kada granica prolazi vodenim tekom granična se crta uglavnom određuje bilo kao crta geometrijske sredine vodenog toga, bilo kao crta sredine polovine matice što se u pravilu primjenjuje za plovidbene vodene tokove. Kad granica prolazi jezerom kad kad se uspostavlja zajedničko vladanje kondominij obalnih država na cijeloj površini jezera ili obalni pojas jezera pripada svakoj državi posebno dok ostatak površine jezera ostaje slobodna, no najčešće se provodi dioba cijele površine jezera. Razgraničenje državnog područja zračnog prostora prema svemiru danas još nije potanko utvrđeno. Jedan je od najčešćih kriterija razgraničenja visina najniže orbitalne staze umjetnih satelita, a primjenjuje se i funkcionalni pristup zasnovan na razlikovanju svemirskih djelatnosti i sredstava od onih koja su vezana uz zračni prostor. Razgraničenje državnog područja u podzemlju najčešće

granice one koje teku pravcima što povezuju točke utvrđene ugovorom. Obilježavanje državne granice u pravilu obavljaju mješovite komisije postavljanjem graničnih znakova, … kamenova, stupova i Bez obzira na njihov karakter danas su granice među državama uvijek one crte odnosno plohe koje su određene međunarodnim ugovorom ili su uobičajenim putem prihvaćene kao takve. Katkad se međutim granica temelji na crti koje je svojom odlukom odredio neki međunarodni sudski ili arbitražni organ. Kao pravilo uobičajenog međunarodnog prava potvrdilo se i načelo prema kojemu u slučaju dekolonizacije kao i u slučaju raspada države bivše upravne granice kolonijalnih, federalnih i drugih upravnih jedinica mogu pozvati državnim granicama novonastale države. Kao jedno od svojih temeljni načela suvremeno temeljni načela suvremeno međunarodno pravo ističe da se granice između država mogu mijenjati samo mirnim putem. Državna granica načelo je granica prostora državnog suvereniteta. Država zato vlastitim propisima uređuje promet ljudi, robe i usluga, preko svoje granice uz eventualna ograničenja proizašla iz njezinih međunarodno pravnih obveza. Radi uređenja graničnog prometa i ublažavanju krutosti granica susjedne često sklapaju ugovore dajući olakšice stanovnicima graničnog pojasa, a katkada osnivaju i zajednička tijela kako na razini središnjih organa tako i na razini lokalnih vlasti radi unapređenja prekogranične suradnje. Državne granice su međe novijeg doba. U srednjem vijeku granice su bile zidovi utvrda, gradova, tek u 15. odnosno 16.stoljeću nastaju države koje kartografijom ističu svoj teritorij te postupno uvode sve veća ograničenja ulaska na području države. Danas su na snazi najveća ograničenja ikad u povijesti vezan uz ulazak na područje neke od najuređenijih država svijeta. Neke države zabranjivale su ili ograničavale, a neke i danas zabranjuju izlazak građana sa svog teritorija. Granice su često služile raznim vlastodršcima za provođenje raznih vrsta terora nad svojim građanima. U svakom slučaju granice služe da bi određena država označila jurisdikciju i suverenitet na određenom zemljopisnom području. Danas u suvremenom liberalno demokratskim državama granice više-manje služe u svrhu zaštite od prekomjernog useljavanja do zdravstvene i fitosanitetske zaštite, te carinske zaštite svojeg gospodarskog poretka. Hrvatska je srećom prije dvije godine ušla u EU čime je dostigla ideal suvremene europske države. Tim su činom za hrvatske građane pale granice ostalih 27 država EU i to u svakom smislu. Hrvatske građanke i građani mogu bez ograničenja odlaziti na teritorij bilo koje druge članice EU. i ne samo to, hrvatski građanke i građani imaju na teritoriju bilo koje od 27 članica EU potpuno ista prava i dužnosti kao građani tih država, školovanju, zapošljavanju, otvaranju poduzeća, kupnje nekretnina, socijalnim pravima. Kako bi rekli suvremeni politički teoretičari EU je sam vrh u razvoju država liberalne demokracije. Određeni su taj politički društveni proces nazvali i krajem povijesti. No mi i dalje živimo u svijetu država koje sa svojim graničnim i carinskim ograničavanjem i propisima. Da bi mogli otputovati i prelaziti granice potrebne su nam putne isprave. Hrvatska osim što je usuglasila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU u sklopu uređivanja država pojednostavljuje, olakšava svojim građanima postupke u odnosima sa državom i njezinim institucijama. Institucijama državne vlasti obraćali su se poslovni ljudi iz raznih osobito izvozno usmjerenih sektora gospodarstva, te su navodili da ne mogu putovati u inozemstvo radi obavljanja neodloženih neodloženih poslovnih aktivnosti tijekom pribavljanja vize za ulazak u neke države jer uz zahtjev za izdavanje vize moraju priložiti putovnicu, a postupak izdavanja vize ponekad traje i nekoliko tjedana. Predloženom dopunom članka 2.važećeg zakona hrvatskim državljanima će se ishoditi i druga putna isprava iste vrste radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili drugih opravdanih razloga. Na sličan način je pravo posjedovanja dviju putnih isprava iste vrste riješeno i nekim drugim državama članicama EU kao što su Njemačka, Austrija, Francuska, Nizozemska i Slovenija. Člankom 6.važećeg zakona propisano je da građanin mlađi od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe te da suglasnost mora biti ovjerena od javnog bilježnika. Pošto treba uskladiti hrvatske propise sa propisima EU koji propisi nisu vezani uz propise o putnim ispravama predlaže se brisanje odredbe članka 6.važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Dalje, uređuje se ovim prijedlogom i način postupanja kod podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave djetetu odnosno kada i u kojem slučaju zahtjev podnosi koji roditelj i tko istu može podići. Omogućava se podizanje odnosno postavljanje putne isprave na adresu, a zašto troškovi padaju na podnositelja zahtjeva. Prijedlogom zakona također su izmijene odredbe o nadležnosti za izdavanje putovnice hrvatskim državljanima u inozemstvu na način da nadležnost diplomatske misije iz Konzularnog ureda RH za izdavanje putovnice nije uvjetovana reguliranim boravkom hrvatskog državljanina u inozemstvu nego diplomatska misija ili Konzularni ured RH može izdati putovnicu svakom hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu te mu se ukaže potreba da iz nekog razloga mora ishoditi putovnicu. Mijenja se propis o rješenju da je putna isprava nestala. Više nije potrebno objavljivati u Narodnim novinama, vlasnik izgubljene putne isprave samo daje pismenu izjavu. Ova Vlada osim što cijelo vrijeme uređuje državu, pojednostavljuje i olakšava svojim građanima postupke u odnosu sa državnim i njezinim institucijama. Iako tu još ima strašno puno posla, na dobrom smo putu. Ovaj prijedlog izmjena zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ide u tom smjeru. Klub Hrvatske narodne stranke, Liberalnih demokrata prihvatiti će navedeni zakon. uvodnu dužnost, molim vas da pozdravimo hrvatsku zastupničku perspektivu. Ovdje su djeca sudionici 10. susreta dječjih foruma sa saborskim zastupnicima, da im kažemo na njih računamo. Hvala lijepa. A mi ćemo nastaviti raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Već u prvom čitanju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana bilo je suglasnost oko toga da treba izaći u susret zahtjevu i potrebama, izdavanju dviju putnih isprava prvenstveno poslovnim ljudima iz razloga koji su navedeni u obrazloženju u obrazloženju ovoga zakona. I čini mi se da to nije sporno. I odmah na početku mogu reći da će ih klub HDZ-a, odnosno zastupnici HDZ-a podržati zakon iz tih razloga. Međutim, dok se u ovome slučaju pojednostavljuje procedura, izlazi u susret ljudima, problem je sa zahtjevima za izdavanje putovnice djetetu roditelja, odnosno da roditelji djece moraju podnositi zajedno ili jedan roditelj, podnositi zajedno zahtjeve za izdavanjem putovnice, odnosno jedan roditelj može poduzeti, podnijeti zahtjev a drugi preuzimati uz suglasnost ako je ta ako je ta suglasnost ovjerena kod javnoga bilježnika. Ili kao što je ovdje rečeno ako je samo jedan roditelj, podnosi zahtjev onda mora imati sudsku odluku ili pisanu suglasnost Centra za socijalnu skrb. Mi smo na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost pri prvom čitanju tražili da se pronađe jednostavnije rješenje za izdavanje putne isprave djetetu ne sporeći upravo to načelo da treba zaštiti interes djeteta odnosno roditelja kako ne bi dolazilo

Znači ovdje pitanje, ne samo interesa djece koje u svakom slučaju treba zaštiti, međutim na naš upit koliko je takvih slučajeva da kažem "problematičnih" pod navodnicima tražili smo podatke, međutim taj podatak nismo dobili. Tako da zapravo ne znamo o kojem broju takvih slučajeva se radi, odnosno postavlja se pitanje onda opet pod navodnicima "maltretiranja" onih 99% i još nešto više posto djece koji moraju, čiji roditelji moraju dolaziti dolaziti jedan po jedan ili zajedno da bi preuzeli putovnicu, odnosno ishoditi razne potvrde ako nisu u mogućnosti doći preuzeti sami te putovnice. I tu je zapravo ključni problem u ovome zakonu. Nije sporno kažem da treba zaštiti interes i djece i pojedinih roditelja ali je problem kako to osigurati. Ovdje je u obrazloženju dodatnom pri drugom ovom, za drugo čitanje, predlagateljica ovoga zakona je obrazložila da su ostali pri prvotnoj formulaciji zato što je to Ministarstvo socijalne politike i mladih tako reklo i da zapravo pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nije imala svoje primjedbe na ovu predloženu formulaciju. Međutim, tu se postavlja pitanje birokratizacije cijeloga sustava i čemu nama služe silne baze podataka koje se rade a koje naprosto ne možemo koristiti odnosno državna uprava ne koristi da bi izbjegla birokratizaciju odnosno maltretiranje hrvatskih državljana. Prije par mjeseci sam postavio zastupničko pitanje Ministarstvu uprave s kojim sve bazama podataka Hrvatska država Hrvatska država odnosno ministarstva raspolaže. Odgovor je došao samo u formi da oni imaju evidenciju baza podataka s kojom njihovo ministarstvo raspolaže a da nemaju evidenciju koliko baza podataka se vodi odnosno s kojima se radi u drugim ministarstvima. S time u vezi možemo upozoriti i na još jednu dimenziju ovdje o kojoj danas nije bilo riječi a u zakonu se spominje da će čipovi, odnosno putovnice sa čipovima druge generacije vrijediti do 2024., čipovi treće generacije moći će ići odmah u izdavanje te putovnice. Ali što znači čip druge generacije, što znači čip treće generacije, kakve će te koristi biti za za ljude koji moraju tražiti putovnice, to nismo čuli. Imam osjećaj da će izaći čipovi čipovi i četvrte i pete generacije, da to nikako neće imati učinka na procedure izdavanja putovnica odnosno nimalo neće olakšati ljudima ljudima da brže i jednostavnije dođu bilo do svoje putovnice ili do putovnice za svoju djecu. Naime, bilo bi normalno kada bismo imali analizu koliko imamo ovih pod navodnicima rekao sam problematičnih slučajeva gdje može doći sa manipulacijom sa djetetom da bi se onda moglo preko preko takvih spoznaja vidjeti da li su svi ti slučajevi već evidentirani u različitim bazama podatka bilo socijalne skrbi ili policijskih intervencija u obiteljima sa pa se onda ako je to sa time pokriveno onda bi se mogao izabrati i drugi način izdavanja putovnica za djecu. S druge pak strane imate jedan drugi podatak o čemu se ovdje govori, a to je informacijski sustav MUP-a evidentira sve podatke o drugoj putnoj ispravi, ali očigledno da taj informacijski sustav MUP-a ne koristi se i nema osnove niti ovaj zakon ga obavezuje da koristi u svrhu evidentiranja i drugih načina izdavanja odnosno zloporabe izdavanja ovih putovnica. Nadalje, ovdje je još rečeno i spominjano i u raspravama da se briše podatak o prebivalištu osobe kojoj se putna isprava izdaje i tvrdi se da je to što je točno, da je to praksa u određenim europskim zemljama. Poanta je u nečem dodatnom, a što nije nužno odnosno što nije predmet ovoga zakona, a to je u ustavnoj odredbi da ljudi imaju pravo sami birati gdje će živjeti, sami određivati svoje prebivalište. Nažalost, mi smo zbog nekakvih pragmatičnih razloga ili da kažem ovdje politikantskih razloga razliku između prebivališta i boravišta počeli brisat sa time da li je netko 61 dan na jednom mjestu ili drugom pa onda mora mijenjati svoje prebivalište. To naprosto će se pokazati da takva odredba zbog nekih drugih razloga naprosto neće funkcionirati. Ovdje na ovoj europskoj praksi se vidi da je prebivalište tamo gdje želiš da ti jeste, bez obzira što radiš u Njemačkoj ili negdje drugdje godinama i zbog toga što je putovnica dokaz između ostalog i državljanstva odnosno kojoj zemlji pripadaš i zato nije nužno da u toj putovnici stoji prebivalište jer to što netko živi u nekoj drugoj ili trećoj zemlji ne mijenja bitno samu odredbu o prebivalištima. Tako da ovaj argument itekako će vrijediti odnosno trebat će ga uvažavati kada budemo ponovno raspravljali o izbornim zakonima i manipulacijama u zakonu sa biračkim spiskovima. Hvala Hvala i vama poštovani kolega. Na vaše izlaganje imamo repliku poštovane zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. koji se protivite ovoj odredbi ne samo o predavanju nego i preuzimanju putovnice, putne isprave za dijete da se radi o maltretiranju građana, o birokratizaciji sustava. Međutim, ova odredba doista jeste u interesu djeteta. Putna isprava se ne predaje, odnosno zahtjevi se ne predaju svaki dan niti se preuzimaju. To je radi sigurnosti djeteta. Ovo što vi predlažete da bi trebalo pratiti koje su to sumnjive obitelji odnosno suspektne u odnosu na dijete, to je jednostavno nemoguće učiniti. Do jučer dobri partneri, najčešće roditelji, mogu učiniti jedan drugom strašne pakosti a sve na teret djeteta. Tako da su roditelji da bi jedan drugom napakostili upravo radi toga, ne samog djeteta, dijete je tu kolateralna ali prava žrtva, kadri su odvesti bez saznanja drugog roditelja dijete u inozemstvo, a nerijetko i u smrt.

ni u kom slučaju nije nitko doveo u pitanje interes djeteta i mislim da sam to par puta rekao, nego se ovdje radi o birokratskom mentalitetu kako zaštititi taj interes djeteta jer uvijek se jedan cilj može ostvariti na više različitih načina. Ako stvaramo već te silne baze podataka onda ih treba i koristiti, odnosno treba imati pameti da bi ih se znalo iskoristiti. A najjednostavniji način ako se govori već o pakosti roditelja, jednog ili drugog, onda je da taj roditelj koji misli da mu se pakosti može preko noći e-mailom poslati na Centar za socijalnu skrb ili na policiju da ti odnosi nisu dobri i zablokirati u istom trenutku izdavanje te putovnice tom djetetu. A birokratizacija je u tome da vi 99 zarez ne znam koliko posto ljudi maltretirate da bi morali dolaziti oba roditelja u policiju ili ići kod javnoga bilježnika. To je ono što vi ne razumijete da je to birokratizacija, a nikad niti ja, niti ne vjerujem da je bilo tko drugi rekao da treba ugroziti interesima jednog djeteta. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra. Ja neću o granicama, vrstama granica, morskim, kopnenim i ostalim nego o materijalu koji nam je dostavljen u drugo čitanje Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ma gdje bili, tako bi se reklo s obzirom da postoje i u ovom zakonu članci i stavke koje govore i o državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno imaju boravište negdje drugdje. Problem pojmova prebivalište i boravište pokušavamo nekako približiti, ali ima stvari koje se baš ovdje i ne mogu hajde da kažem tako lako protumačiti. Odmah da kažem u početku da će klub HDSSB-a prihvatiti ovaj zakonski prijedlog bez obzira što smo mi oporba. Nije sve ni tako crno što dolazi od vladajućih. Dakle, ovaj zakonski prijedlog ćemo prihvatiti, pa čak ne samo u svezi onoga što se govori o izdavanju druge putne isprave za poslovne ljude koji ponekad imaju potrebu predati prvu ili jedinu svoju putnu ispravu kada vade vizu na primjer za Australiju pa treba ili za neku drugu zemlju gdje to traje po nekoliko tjedana, dakle izdavanje vize a potreba je otići u neku drugu državu, a nemate putovnice koja se nalazi u veleposlanstvu države u kojoj tražite vizu. Dakle, to je dobra stvar. Ali napominjem da bez obzira na pomalo zakučastu, pomalo kompliciranu proceduru izdavanja vize malodobnim osobama, djeci dakle. Prije svega treba misliti na kako je netko rekao ovdje na njihov interes ali i na njihovu sigurnost. Znamo da u Republici Hrvatskoj s obzirom na materijalni status, na siromaštvo i na sve ono što vlada kao i u svakoj državi što imate i dakle i kriminalnih i ostalih primisli, također također i onih koji žive brakove koji nisu, koji su sve osim brakova i znamo da ima sukoba među roditeljima, a preko djece se vrlo često znaju prelamati takve stvari, pa onda ovo što je kolegica Ingrid spomenula napakostiti bračnom drugu preko djeteta, odvesti ga u inozemstvo je sasvim realna i objektivna činjenica koja se lako može dogoditi. Zbog toga mislim da nije problem koliko ljudi, a postoji i olakšica da se ide putem, može putem elektronske pošte preko MUP-a odnosno onoga tijela koje izdaje putnu ispravu tražiti i dobiti suglasnost, potpis drugoga roditelja da je to dobro. Je li to kompliciran birokratski postupak? S obzirom na brojnost kako je netko rekao ovdje. Pa upravo zato što je mali broj mislim da zbog sigurnosti djece treba sve žrtvovat. Mi znamo što se događa u drugim državama kako se prodaju, upravo tako da kažem prodaju i djeca i organi i štošta se radi. Znamo kakve sve bande i mafije postoje i s obzirom na to da smo i mi dio toga suvremenog svijeta, dakle u nekim stvarima moram reći na žalost. U nekim stvarima takve pojave, od takvih se pojava treba zaštititi. Mislim da se čovjek i pored ovakvog zakona ne može potpuno zaštititi, ali postoji ovdje ova barijera koja je bar kakva, takva administrativna, može netko reći birokratska da je dobro da oba roditelja sudjeluju u ishođenju putnih isprava za djecu. To je po mome i po našem klubu. Što se tiče baze podataka, pa vidite i u onoj bivšoj državi kada ste tražili putnu ispravu imali su dobro razrađene i dobro obrađene baze podataka kada ste potraživali putnu ispravu i oni su točno znali kome će izdati, a kome neće izdati putnu ispravu ili putovnicu ili pasoš kako se onda reklo, kako god hoćete. I tko je bio onaj na žalost bila je to prije svega politika i politikanstvo i neprijatelji države i šta ti ja znam ili pod navodnike neprijatelji države koji su imali problema sa izdavanjem putovnica i u velikom broju nepravednih zabrana dobivanja putovnice. Baze podataka i informacijski sustavi MUP-a nude određene podatke, ali kako je rekao i kolega Tuđman oni nisu upotrijebljeni, nisu nisu u upotrebi zapravo iako bi danas kada u vrijeme informatike i sveopće informatizacije bi lako mogli srediti podatke i baze podataka o svim onima koji su zabilježeni u smislu prekršaja, prekršaja, u smislu radnji koje bi onda kočile eventualno izdavanja putovnica odnosno putnih isprava i za djecu takvih ljudi. Kad se govori o članku 6. onda se kaže da u putnoj ispravi neće biti mjesta prebivališta. Netko je ovdje već spomenuo broj ljudi nacionalne manjine u Vukovaru, pa onda se može pričiniti ne samo u Vukovaru, nego i u drugim gradovima ili krajevima u RH može se činiti da je pomalo i iz politikantskih razloga, kažem pomalo, ne kažem u cijelosti ovaj riječ, izostavljanje prebivališta iz podataka u putnoj ispravi, pomalo kažem politikantski. Ako neke zemlje imaju mjesto prebivališta u svojim putnim ispravama, a neke nemaju. Čini mi se da smo, ono što mi kažemo vidio konj, vidjela žaba da se konj potkiva pa eto i mi ćemo izbaciti prebivalište i obuhvatiti sve državljane RH dakle bez obzira i bez uvođenja mjesta prebivališta u putnu ispravu da se praktično niti ne zna mjesto prebivališta hrvatskih državljana. Zato sam u početku i rekao hrvatski državljani ma gdje bili. Tako i ovo. Dakle ako nema mjesta prebivališta onda evo. Ja bih rekao i možda, iako je ovo drugo čitanje da mislim da je bilo nepotrebno ispuštati mjesto prebivališta iz putne isprave, ali dobro. O čipovima i putnim ispravama sa čipovima druge, treće generacije, o rokovima, 24 godina godina da traju čipovi do ove druge generacije i putne isprave, najduže i najdulje ne bih raspravljalo. To je čini mi se pomalo već i stvar tehnike jer smo nedavno počeli izdavati osobne iskaznice čiji čip ima rok trajanja 5 godina i nakon toga morate ponovno mijenjati osobnu iskaznicu jer onaj čip ne važi, on ima kažem rok valjanosti ili rok trajanja svega 5 godina za razliku od nekih dokumenata koje smo imali ranije isprava koje smo imali ranije prilike dobiti i imati sa sobom. klub zastupnika uz određene primjedbe koje sam iznio će prihvatiti ovaj zakonski prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ponavljam ma gdje bili. Hvala lijepa. Imamo repliku poštovanog zastupnika Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine kolega Grubišić, dvije primjedbe. S jedne strane kad govorimo o ovim bazama podataka i učinkovitosti odnosno neučinkovitosti toga sustava moramo znati da naše baze podataka po ministarstvima samo se razmnožavaju da tako kažem, ali nemamo integriranoga sustava i zbog toga, zbog pomanjkanja te integracije naprosto smo prisiljeni onda tražiti da građani osobno odlaze od jednog šaltera do drugog da bi riješili taj jedan problem. Svi ovi čipovi, jedne, do druge, četvrte generacije pomažu integraciji. S druge pak strane ova primjedba da se stavi prebivalište, nije to pitanje samo Vukovara, to je pitanje i par sto tisuća Hrvata u Njemačkoj, u Kanadi, u Australiji itd. Prema tome, mislim da je negdje oko 250 tisuća ljudi brisano iz iz popisa biračkog, pa onda imamo one probleme koliko zapravo postoji cenzus za referendum itd. Prema tome, trebamo gledati problem u cjelini i vidjeti kako onda zaštiti nacionalne interese a ne vodit se bilo stranačkim ili nekim drugim parcijalnim interesima. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Ja se nadam kolega Tuđman da vi ne sumnjate u naše nacionalno opredjeljenje i nacionalnu svijest. Kada sam govorio o prebivalištu onda vrlo dobro znate o čemu sam govorio i onima koji koji su državljani RH a žive i izvan RH, na istoku negdje. Prema tome, nemojte uopće sumnjati u to da ne govorim u smislu nacionalnog interesa RH. A to da svaka rasprava pa i osobnim iskaznicama, i o putnim ispravama vodi opet u ono pitanje dakle broja birača u RH i rasprava o prebivalištu i boravištu također nas, i onim brisanima itd. Dakle, Dakle, sve to vodi opet upitu i pitanju koliko ima birača u RH. Jel i onda ministar aktualni barata sa brojkom od 4 milijuna, kako kad po potrebi, od 4500 do 3700. Tako da Tako da to postaje već smiješno. Mislim da bi RH ako ništa drugo ili ako se ne može snaći u tome svemu pa nek prepiše austrijski, njemački, talijanski zakon koji je to odavno riješio i sve funkcionira ponajbolje.

gospodine zamjeniče ministra. Ma evo što ću kazat možda se i ne odnosi previše na ovaj zakon ali pošto vidim da se niste javili kao za završnu riječ pa evo iskoristit ću ovu priliku da ukažem na jedan problem, odnosno više problema ali bar konkretno za jedan problem. Naime, jutros je bila stanka vezano za odlazak mnogih naših građana u inozemstvo. Pošto meni majka ima 12 brače i sestara, moj dida ima 12 brače i sestara, moja je baka imala 12 brače i sestara u to vrijeme davno isto je tak bio egzodus iseljavanja prije 2. svjetskog rata pa i po 2. svjetskom ratu, međutim neki bi se sad htjeli vratiti, čak evo moj rođak konkretno koji se rodio u Splitu, bio u Americi 45 godina, sada će za godinu, dvije dana ići u mirovinu i htio bi se vratiti na Brač, međutim on se oženio, ima dvoje djece i već godinama bije boj kako ta djeca da dobiju državljanstvo. Kada već nekako sve pripremi promjeni se vlast pa opet neki problemi uz to vezani itd. pa evo čisto ovako jedna sugestija koja ako mi možete odgovoriti zašto tako recimo zaista već godinama on se muči kako da djeca dobiju državljanstvo odnosno da dobiju putne isprave putovnice, sa ciljem da on dođe ovdje da oni dolaze češće ovdje, da ga posjećuju pogotovo što on ima dobru mirovinu i ta sredstva koja će on donositi ići će u prilog našem proračunu. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Gospodine Baloević naveli ste pojedinačni slučaj, ima takvih u tisućama. Kažu da više od 10 tisuća ljudi koji traže hrvatsko državljanstvo stoji u u uredu, imam takvu informaciju, da ima jedan čovjek navodno, ajde reći ću i prezime ako treba koji je tamo zadužen za to i on to odobrava ili ne odobrava. 10 tisuća i više ljudi čeka u inozemstvu upravo druge i treće generacije Hrvata iz Amerike Južne Amerike, ali je jedna velika zapreka kažu samo jedan čovjek u MUP-u. Ja mogu poslije nasamo reći ime mislim da nije red ovdje da ga prozivam u Saboru. A što se tiče samog iseljavanja, već su Slavonci spjevali pjesme, idu oni sada u Njemačku, Irsku, Englesku itd. i kaže se za Slavoniju, a danas je bila riječ o tome, a Slavonija je ponajviše pogođena iseljavanjem pa je narodni pjesnik napisao, kaže "Nit su vrata otvorena nit je vatra naložena, a dvorište kuće moje sve u travu zaraslo je". Eto tako Slavonija danas izgleda ako netko ne vjeruje i u brojke koje je iznosio gospodin Stazić potpredsjednik Sabora neka dođe u Slavoniju pa neka provjeri jel je točna ova narodna pjesma. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Iscrpili smo liste prijavljenih za raspravu i replika i odgovora na repliku.